Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske ne prihvaća. Izvolite, ministre. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji izrađen je nakon gotovo četiri godine praćenja provedbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojom prilikom su uočene određene nedorečenosti i pravne praznine u tekstu tog zakona koji negativno utječu na njegovo provođenje, a za koje je ocijenjeno da se mogu otkloniti izmjenama i dopunama istoga bez mijenjanja koncepcije upravljanja i zaštite prostora. Važno je istaknuti da će se predloženim izmjenama i dopunama značajno ubrzati izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja te izdavanje akata za provedbu tog zakona. Time će se pridonijeti realizaciji brojnih investicija odnosno njihovom ubrzanju, a što je u skladu s akcijskim planom Vlade za uklanjanje prepreka za ulaganja u Republiku Hrvatsku te će se ubrzati postupci izdavanja dozvola za gradnju svakom stanovniku Republike Hrvatske. Predloženim konačnim prijedlogom zakona uređuju se sljedeća pitanja. stvara se jednostavniji i fleksibilniji sustav prostornog uređenja, skraćuju se rokovi za izradu i donošenje prostornih planova, smanjuje se potreba izrade određenog broja provedbenih prostornih planova, olakšava se financiranje njihove izrade i ubrzava njihovo donošenje. Omogućuje se izravno financiranje planiranja i uređenja građevinskog zemljišta njegovom vlasniku, skraćena je procedura izdavanja lokacijskih dozvola i drugih akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i akata za građenje, građevina te njihovih izmjena ili dopuna. Stvorene su pretpostavke za propisivanje većeg broja građevina i radova koji se mogu graditi odnosno izvoditi bez lokacijske dozvole ili akta za građenje uz povećanje sigurnosti tih građevina. Konačni prijedlog zakona o prostornom uređenju i gradnji izrađen je nakon rasprave koja je u ovom Saboru održana po prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju 17.lipnja ove godine. Ovaj konačni prijedlog zakona u odnosu na nacrt prijedloga zakona nije mijenjao postojeću koncepciju upravljanja i zaštite prostora. Važno je istaknuti da je u saborskoj proceduri podržan prijedlog izmjena zakona koji značajno ubrzava izradu i donošenje prostorno planskih dokumenata, ishođenje akata o gradnji i drugih postupaka. Podržani su svi prijedlozi iz rasprave koji sustav prostornog uređenja čine jednostavnijim i fleksibilnijim. Sukladno određenim primjedbama i prijedlozima tijekom prvog čitanja koje su iznijeli i odbori i klubovi i pojedini zastupnici konačni prijedlog zakona u odnosu na navedeni prijedlog koji je raspravljen razlikuje se u sljedećem. Najprije je propisan osnovni standard digitalnih kartografskih prikaza prostornih planova koji se dostavlja u ministarstvu Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i zavodima za prostorno uređenje županija. županijskim zavodima za prostorno uređenje i nadalje je omogućena izrada prostornih planova područja posebnih obilježja i prostornih planova uređenja gradova i općina te se uvodi mogućnost izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja od strateškog interesa za državu, odnosno županiju.

umjesto njegova oslobađanja od odgovornosti u slučaju pisanog upozorenja nositelju izrade i urbanističkoj inspekciji propisuje se prekid izrade nacrta plana do odluke urbanističke inspekcije. Nadalje, razlika jest i u tome da se nadležnost za davanje suglasnosti za donošenje provedbenih dokumenata prostornog uređenja u zaštićenom obalnom području mora prenosi s ministarstva na županije, ali za donošenje tih dokumenata u građevinskom području naselja, a suglasnost za donošenje provedbenih dokumenata prostornog uređenja u zaštićenom obalnom području mora u izdvojenom građevinskom području izvan naselja i nadalje ostaje u nadležnosti ministarstva. Zatim se ne propisuje zabrana planiranja i građenja građevina namijenjenih za iskorištavanje obnovljivih izvora energije sunca u zaštićenom obalnom području mora. Nadalje se ostavlja obveza dostave glavnog projekta projektantu idejnog projekta radi davanja mišljenja u slučaju kada iste nije izradio isti projektant te obveza dostave izvedbenog projekta projektantu glavnog projekta radi davanja mišljenja u slučaju kada iste nije izradio iste nije izradio isti projektant. Nadalje, propisuju se dodatni uvjeti za mogućnost etažiranja turističkih građevina namijenjenih isključivo smještaju u području ugostiteljsko-turističke namjene T1 i T2 izvan naselja i obveza osiguranja održavanja i uporabe zajedničkih dijelova tih građevina i obveza povjeravanja upravljanja tom građevinom određenoj osobi. Važno je za istaknuti kad govorim o mogućnosti etažiranja, da u zonama da je takva mogućnost etažiranja u zonama T1 i T2 bila u velikoj mjeri i krivo interpretirana. Naime, niti važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji nije zabranjeno etažiranje smještajnih jedinica već ovim izmjenama želimo samo jasnije i preciznije definirati postupak etažiranja te postići da se etažiranjem ne promijeni namjena građevine tj. one i dalje trebaju ostati turističke namjene. U tom smislu i to je ovim konačnim prijedlogom zakona također definirano, utvrđuje se potreba izrade ugovora između vlasnika etažiranog dijela i tvrtke koja upravlja naseljem tako da bi se postiglo da se etažirana nekretnina i dalje koristi sukladno njenoj osnovnoj namjeni i u vrijeme kada u toj građevini ne boravi njezin vlasnik. Ovaj konačni prijedlog zakona također je kao i sama izrada njegovog nacrta izrađen u suradnji sa strukovnim udruženjima i ostalim stručnim institucijama, udruženjima županija, gradova i općina, županijskih zavoda i svima zainteresiranima. Ono što evo zaključno želim reći da donošenje ovakve izmjene i dopune samoga zakona neće izazvati niti betonizaciju, niti apartmanizaciju hrvatske obale, jer svi mehanizmi zaštite koji su propisani u osnovnom zakonu i dalje ostaju na snazi. Naprotiv, u određenom dijelu predloženi konačni prijedlog zakona na jednostavniji i pregledniji način omogućava bolji nadzor i kontrolu provedbe dokumenata prostornog uređenja. Prema tome, u ime Vlade i ovom prigodom želim odbiti bilo kakve navode kako će se ovim izmjenama i dopunama zakona doprinijeti daljnjoj betonizaciji i apartmanizaciji obale, tim više jer sam rekao da smo kroz dopune i izmjene članka kojim je definirana mogućnost etažiranja smještajnih jedinica jasno propisali instrumente, odnosno alate koje je potrebno postignuti kako bi se uopće moglo vršiti etažiranje pojedinih zona T1 ili T2 kada jasno vlasnik te zone odluči koristiti tu mogućnost da bi vršio ili u pravni promet stavio određene smještajne jedinice. Evo gospodine potpredsjedniče, toliko za uvod. Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime Kluba SDP-a uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala Vam poštovani potpredsjedniče. želim upozoriti na nekoliko stvari, a te stvari sam rekla i govorit ću u ime Kluba i u prvom čitanju. Ovim prijedlogom zakona mijenja se 120 članaka od zakona koji ima nešto više od 300 članaka. Time se jako velikim dijelom zadire u samu materiju zakona i uobičajeno je ukoliko se mijenja više od 30% zakona da se onda donosi novi zakon. Pa nije jasno zbog čega se iz ovog formalnog razloga predlagatelj ovoga zakona nije odlučio na to da saborskim zastupnicima i zastupnicima predstavi potpuno novi prijedlog zakona o prostornom uređenju i gradnji. Drugi razlog zbog koga je predlagatelj trebao podnijeti novi Prijedlog zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest taj što su razlozi za donošenje ovakvog izmijenjenog zakona takvi da se velikom mjerom ulazi u samu strategiju upravljanja prostorom u Republici Hrvatskoj, a to je prilično važan i jasan razlog koji bi trebao ići u prilog tezi da je nužno donijeti potpuno novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji. U Klubu SDP-a smatramo da bi bilo mudro i potrebno razdvojiti materiju prostornog uređenja od materije graditeljstva zbog toga što su ciljevi prostornog planiranja različiti od ciljeva graditeljstva i zbog toga nije logično jednu i drugu materiju imati objedinjeno u jednom zakonu, koji na žalost u provedbi pokazuje da prostorno planiranje i prostorno uređenje je uvijek slabija komponenta u cijeloj priči, odnosno da graditeljstvo uvijek na neki način je dominantniji partner u tom odnosu. Mislim da smo i u Klubu SDP-a suglasni sa Vladom, odnosno sa Klubom HDZ-a, pretpostavljam i ostalim klubovima, da su ciljevi proklamirani donošenja ovoga zakona prihvatljivi i nužni, a to je kako smatramo u Klubu SDP-a ubrzavanje procedura i poticanje jednog novog investicijskog ciklusa, investicijskog ciklusa koji će dovesti i do gospodarskog oporavka Hrvatske. No, postavlja se pitanje, hoće li ovaj prijedlog zakona i stvarno dovesti do toga? Naime, ukoliko gledamo situaciju u prostornom uređenju i općenito u prostoru Republike Hrvatske u posljednje vrijeme, a posebice u jadranskom području, možemo primijetiti da je prisutan jedan diveloperski špekulantski oblik investiranja koji se sve više svodi na povećanje cijene zemljišta prenamjenom uz pomoć prostornih planova, a do stvarne realizacije takvih projekata, pa čak i ukoliko su oni i suspektnog predznaka u smislu njihovog dosta invazivnog odnosa prema okolišu i prema prostoru u krajnjim slučajevima u stvari i ne dolazi. Prema informacijama sa kojima raspolažem u Hrvatskoj postoji po prilici 800 takvih projekata u obalnom području koji se planiraju realizirati. I tu bih voljela znati koliko od takvih projekata koji su dobili u stvari već zeleno svjetlo kroz znači ishođenje potrebnih prostorno-planskih uvjeta se doista i realizira, a koliko od tih projekata je u mirovanju, odnosno investitori koji su uspjeli znači ishoditi izmjene prostornih planova na način da su povećali ustvari cijenu toga zemljišta sada drže ta zemljišta u mirovanju i kalkuliraju sa cijenom. Na žalost, država nije razvila nikakve zaštitne mehanizme kako bi se zaštitila od takvog oblika špekulantskog odnosa prema izuzetno vrijednom teritoriju, odnosno površinama i prostoru posebno u obalnom području i ne postoji instrument tzv. položajne rente koji bi destimulirao takav tip tobožnjeg investiranja. Činjenica je da ovaj prijedlog zakona bez obzira na to što se odnosi na cjelokupno područje Republike Hrvatske će posebno važne učinke imati na naše litoralno područje i na kraju krajeva i u drugom zakonu o kojem ćemo danas raspravljati, a to je ovaj zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, govori o tome da je Hrvatska u posljednje vrijeme izrazito izložena toj litoralizaciji. Iako je ovaj prijedlog zakona popravljen u odnosu na prvo čitanje u nekim dijelovima, na žalost, korekcije koje smo imali prilike vidjeti u ovom prijedlogu zakona ipak nisu dovoljno duboke i dovoljno kvalitetne da bi se samim ovim prijedlogom zakona nešto drastično promijenilo. Smatramo da je pozitivno to što se više ne propisuje zabrana planiranja i građenja građevina namijenjenih za iskorištavanje snage sunca u zaštićenom obalnom području mora što je izuzetno važno s obzirom na nekakve proklamirane ciljeve u vezi povećanja postotka obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj slici Hrvatske. I još tu ima nekoliko, znači korekcija koje su se dogodile. Međutim, onaj gro primjedbi koji je išao u prvom čitanju, a koji se odnosio u principu na to da se ovakvim prijedlogom zakona u stvari promovira jedan točkasti i lokacijski urbanizam na žalost nisu prihvaćeni. U tom smislu nije jasno šta se očekuje da će se u ovom izmjenom zakona u principu dobiti. Jer na žalost u klubu SDP-a smatramo da ovaj Zakon neće dovesti do povećanja investicija u turizam i općenito u određene gospodarske oblike koji su možda bili otežani u realizaciji zbog dosta kompliciranih procedura vezanih uz prostorno planiranje i ishođenje nužnih dozvola za gradnju nego da će se upravo pojačati i sada prisutan jedan mehanizam, a to je da se izuzetno vrijedan prostor u obalnom području Hrvatske koristi isključivo kao jedno leno različitih špekulanata i developera koji ni nemaju u stvari interes za realizaciju ovakvih projekata, nego jednostavno kroz prenamjenu određenih prostorno-planskih dokumenata koja će sada biti i olakšana dolaze do toga da njihovo zemljište koje su kupili dobiva novu cijenu i da jednostavno ležanjem tog zemljišta, ne korištenjem tog zemljišta, ne stavljanjem tog zemljišta u funkciju, a naglašavam još jednom oni prema postojećim hrvatskim zakonima to i nisu dužni napraviti, odnosno mogu jednostavno špekulirati sa tim terenima koliko god hoće. Neće dovesti na žalost do stvarne realizacije različitih projekata kojima bi se moglo pokrenuti gospodarstvo u Hrvatskoj. U samom prijedlogu zakona, odnosno u određenom obrazloženju zbog čega nisu prihvaćeni određene primjedbe koje smo mi u Klubu zastupnika i zastupnica SDP-a rekli prilikom prvog čitanja se prilično prilično onako kako da kažem jednostavnim rječnikom ili čak lakonski odbacuju naše tvrdnje da se na način da se ne više obvezuje na izradu određenih provedbenih dokumenata prostornog planiranja ne potiče taj vrlo, vrlo štetni lokacijski urbanizam, a također se ignorira ili se na neki način nihilistički sagledava da se potiče ovakvim prijedlogom zakona i ovaj točkasti urbanizam koji može doista izazvati neprocjenjivo veliku štetu u prostoru Republike Hrvatske, a prostor Republike Hrvatske je najvredniji resurs Republike Hrvatske. I zbog toga u klubu SDP-a smatramo da bi realizacija, znači i implementacija ovakvog zakona mogla izazvati toliko velike štete da se nikada nećemo uspjeti oporaviti od ove štete, a imali smo prilike vidjeti kako je prostorno-planska politika u Republici Hrvatskoj do sada izgledala, a o tome najbolje govori i činjenica da ćemo kao sljedeću točku dnevnog reda raspraviti i zakon koji govori o sanaciji bespravno sagrađenih objekata. U tom smislu evo ga nadamo se ako ništa drugo da će se razmotriti barem i treće čitanje ovog izuzetno važnog zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HDZ-a, uvažena zastupnica Marina Matulović Dropulić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji u drugom čitanju koji je prihvatio niz prijedloga iz rasprave u prvom čitanju. Ono što moram odmah reći smatram da je dobro da se išlo na izmjene i dopune zakona, a ne u izradu novog zakona radi toga jer Strategija upravljanja i zaštite prostora ostaje ista i nije promijenjena. Kao što znamo Zakon o prostornom uređenju i gradnji donesen je u Hrvatskom saboru 2007. godine, a stupio je na snagu 1.1.2008. Nakon četiri godine primjene zakona i praćenja njegovih učinaka uočene su određene nedorečenosti u njegovom izričaju, određene pravne praznine, te potreba dodatnih objašnjenja naročito zbog u međuvremenu promijenjenih zakona koji se međusobno moraju uskladiti. Utvrđena je i potreba daljnjeg usklađivanja predmetnog zakona sa Direktivom Europske zajednice o uslugama na unutarnjem tržištu i potreba usklađivanja sa nedavno donesenim Zakonom o zaštiti od požara. U postojećem zakonu naročita pozornost posvećena je izradi i donošenju prostornih planova jedinica lokalne samouprave jer bez njih nije moguć osmišljeni razvitak ni jedne općine i ni jednog grada, pa tako ni Hrvatske. Značajno je da je 2004. godine donesena izmjena i dopuna zakona koja je ponovno nakon 2002. godine utvrdila rokove izrade prostornih planova, pa tako možemo reći da konačno sve jedinice lokalne samouprave i njih 556 imaju donesene prostorne planove, a 2004. bilo ih je samo 113. U donošenju prostornih planova uočen je problem preduge izrade i samog donošenja prostornih planova pa je dobro da se u ovom prijedlogu svi rokovi skraćuju, postupak pojednostavljuje, određuje smanjenje broja prostornih planova. Na primjer, moram reći da pojedini grad ili općina je imao prostorni plan grada ali unutra je predviđeno 60 raznih provedbenih planova kao što su urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi što u svakom slučaju nije dobro jer znamo da su si tu neki osiguravali posao, a činjenica je da je po zakonu trebalo jer zakon je definitivno i točno rekao kada treba raditi urbanistički plan uređenja, a kada treba raditi detaljni plan. Prema tome, jasno je da je tamo recimo gdje je bilo predviđeno 60 planova trebalo napraviti pet ili šest plana po zakonu. Ovaj Zakon, ovaj prijedlog zakona olakšava financiranje njihove izrade te jačanja uloge i odgovornosti županija u uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora u dijelu provedbenih dokumenata prostornog uređenja. U ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona omogućeno je i dalje županijskim zavodima koji su se ekipirali i postali u pravilu dobri izrađivači planova izradu svih planova, a ne samo županijski Utvrđena je obveza izrađivača plana upozoriti ministarstvo na nezakonitosti koje je predvidio na nalog jedinica lokalne samouprave ili investitora i onda će se za to vrijeme dok urbanistička inspekcija ne obavi svoj posao zaustaviti postupak izdavanja, odnosno donošenja prostornog plana. Omogućeno je županima da daju suglasnost na provedbene planove u građevinskom području ZOP-a umjesto ministarstva. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona dana je mogućnost investitora da sami izgrade potrebnu infrastrukturu za svoje objekte, ali kapacitet i sve uvjete kakva ta infrastruktura mora biti utvrđuje jedinica lokalne samouprave. Najviše rasprave izazvala je mogućnost etažiranja objekata turističke namjene ukoliko se isključivo koriste kao smještajni kapaciteti. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji dopunjena je ta odrednica na način da svatko tko prodaje ili kupuje određenu nekretninu dužan je sklopiti ugovor o upravljanju i održavanju s osobom koja je registrirana za obavljanje turističke djelatnosti i koja se obveže sudjelovati u podmirivanju troškova održavanja sadržaja u funkciji turističke zone u kojoj se građevina nalazi. Ono što možda najviše smeta u raznim raspravama koje su se dosada događale bilo da se radi o Odboru za prostorno uređenje ili o strukovnim organizacijama je to da se govori skoro isključivo o obalnom području. Mi imamo prekrasna područja na području cijele Hrvatske. Ovaj zakon govori i o prostornom planiranju na cijelom području Hrvatske i samoisticanje ili samoiznošenje problematike samo one obalnog područja mislimo da nije u redu i da se ne može prihvatiti. Što se tiče govora o tome da će se pojavljivati razni developeri koji čuvaju, koji su kupili zemlju gdje je predviđena izgradnja takva kakva je ja moram reći da je dosada iz svih pokazatelja jasno da najviše developera ima u Zagrebu, a puno manje na obalnom području. A isto tako moram upozoriti da je vlasništvo neupitno i da stavljat neke osigurače na to da će zemlja jedno vrijeme stajati prazna to vam je slučaj kod parcela koje su prazne u odnosu na ostale, recimo cijelu ulicu koja ima parcele jedne do druge izgrađene. U Zakonu o komunalnom gospodarstvu pisalo je jasno i glasno da ti ljudi moraju plaćati komunalnu naknadu radi toga jer isto tako bez obzira što nema nikoga na toj parceli se ta parcela je trebala platiti dio od komunalne naknade da bi se imala javna rasvjeta, da bi se čistile ulice, slivnici i slično. Ustavni sud je to poništio. Prema tome, nema nikakve mogućnosti da se sada stavlja i utječe na vlasništvo na način da se nekome zabranjuje, odnosno ograničava vremenski koliko određena lokacija mora biti prazna jer nažalost to to će pasti na Ustavnom sudu. I još samo jednu stvar, položajna renta postoji u hrvatskom zakonodavstvu. Najvažnije od svega je i dana je sva vlast i sva moć jedinicama lokalne samouprave da sami utvrđuju položajnu rentu. Prema tome, položajnu rentu nažalost još dosada nijedna jedinica lokalne samouprave nije iskoristila. Hvala lijepa. Klub HDZ-a naravno prihvatit će ovaj prijedlog zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Zašto? Upravo zbog ovog etažiranja turističkih objekata. Ja osobno smatram da je ovo jedan od najperfidnijih načina kako pogodovati tajkunima, odnosno onima koji su ne znam '91., '92., '93. bez ijednog bijelog i bez ijednog crnog došli u posjed nemjerljivog kapitala. I utoliko doista mislim da je ovo jedan od najštetnijih zakona ako se izglasa, a vjerojatno hoće, barem što se tiče budućnosti tog priobalnog područja. E sada idemo, gdje je taj problem? Problem je gospodo u etažiranju i problem će biti nepopravljiv za veliki dio hotelskog sektora u našoj zemlji. Mi u Istri imamo između 4 i 5 tisuća apartmana u hotelskom sektoru. To su ovi ex-državni objekti koje poznajemo pod nazivima "Rivijera", "Anita", "Plava laguna", "Arena turist", "Rabac", "Istra turist" itd., itd. Samo na Poreštini gdje su mi vadili podatke imamo 2 288 apartmana. Pa tako u jednoj "Rivijeri" se ne razumije./… koji je Hrvatsku prvi put vidio ili za nju čuo možda '91. imamo 1 406 apartmana. Koliko ima apartmana Grof … ili njegov dom u Dubrovniku, Rapcu ne znam. U "Plavoj laguni" Čileanac Lukšić vlasnik ili njegova obitelj ima 505 apartmana. U "Aniti" u Vrsaru dečki iz Rovinja imaju 277 apartmana, 900 na Rovinjštini itd. Znači, što će donijeti taj zakon Istri? Ovim tajkunima može lako donijeti ili njihovu imovinu uzdignuti za brat bratu 1 milijardu eura. Jedan kvadratni metar u tim apartmanima zasigurno na najatraktivnijim lokacijama lokacijama u Istri i u Hrvatskoj neće se prodavati ispod 3 tisuće eura. To će dovesti do toga da će razvit taj zakon turističke tvrtke. Uništit će turističku industriju kako je mi dosada poznajemo. Bojim se da će to voditi srozavanju zaposlenosti domicilnog stanovništva u tim objektima. Neki će reći da će možda prodajom tih apartmana jer da nitko neće prodavati ono što je najatraktivnije uz sam rub obale, skupiti se novac za dodatne investicije u hotelskom sektoru. Vlasnici s druge strane hotelskog sektora ili tih tvrtki, a iste ih je država jasno darovala, osim što su danas postali najveći gospodari obalnog prostora preuzet će svu trgovinu trgovinu nekretninama. Bojim se da to onda može dovesti do toga da će se uništiti graditeljstvo, ono sitno poduzetništvo koje poznajemo kroz gradnju jedne kućice, jedne vile itd. Uništiti će sitnu uslužnu trgovinu, izvući će se novac iz Istre iako se ionako izvlači jer sav slobodan kapital, jedna rivijera ulaže u Dubrovnik, Dubrovnik je dio Hrvatske svejedno ali činjenica da taj novac ostaje tamo gdje se ostvaruje i stoga mislim da bi jedan ovakav Zakon trebalo zaustaviti ali isto tako mislim da se to neće dogoditi jer u ovih nekoliko mjeseci do izbora svakim novim zakonskim prijedlogom svjesno se pogoduje ljudima koji koji imaju kapital u ovoj zemlji i koji možda nešto kroz neku formu pomažu ekipi na vlasti. Ono što je jednako tako razvidno u ovoj 2011. godini po osnovu turističkog zemljišta u državni proračun neće se unijeti niti jedna kuna, ali to nije sve, mi imamo sada neke postupke državnog odvjetništva koji jasno pokušavaju oduzeti doslovce tako ono turističko zemljište na koje su se uknjižile naše općine odnosno naši gradovi, to je daleko ozbiljnije usuđujem se kazati i od samog ovog Prijedloga zakona. To nećemo gospođo dati optantima nije problem gospođo zastupnice u povratu otetog, otetog, to treba uraditi, problem u ovoj zemlji je privatizacija 91., 92 tu se puno više izgubilo no što će se denacionalizacijom po onom zakonu o kojem smo prije raspravljali vratiti. Izgubilo se na 100 milijardi kuna, vratiti se može 1 milijarda kuna. Ja sam rekao prije da je komunizam bio itekako opak, Talijani u Istri 90% nisu podržavali Mussollinijev režim ali se 90% tih ljudi nakon rata iselilo. A na desetine tisuća ih je stradalo u redovima NOB-a. Točno je dogodio se egzodus, mnogi su razlozi za to, od onoga primitivnog poratnog primitivizma, do toga da Talijani nisu to je istina prihvaćali ex-Jugoslaviju do podjela u crkvi, svi Talijanski svećenici su napustili Istru 47. odnosno 54. postali su Hrvati i Slovenci, pa do toga kakva se politika vodi... ali želim kazati da se optantima se ništa ne vraća to je činjenica. To sam htio samo malo

a danas DORH osporava te uknjižbe a ja se bojim da iza toga stoji politika. Pristaje DORH da je država suvlasnik sa MAI Istrom u Vrsaru ali ne sa općinom Vrsar, ako to nije dogovor države i tvrtke ja ne znam o čemu mi raspravljamo, ali to nije dogovor države i tvrtke na štetu države odnosno Vrsara a u korist pojedinca, odnosno kapitala onda isto tako ne znam o čemu raspravljamo. Ako to nije dogovor države i kapitala da bi se još nešto dalo kapitalu onda mi stvarno ne znamo o čemu pričamo. Ali bojim se da država jako dobro zna što radi, pogoduje, u ime svog autoriteta sada preko DORH-a privatnom kapitalu. DA to netko od naših načelnika ili gradonačelnika napravi ili pomisli na to, ma momentalno sutra ide 5 godina dana u zatvoru, brat bratu najmanje toliko i zato ja zaista molim ako ima autoriteta u ovoj državi da se ta praksa na neki način zaustavi. način zaustavi. Svaka čast MAI Istri, svakome drugome ali nemojmo zbog toga naprosto rušiti lokalnu samoupravu. Što se tiče etažiranja, jasno ako i sutra želi netko na tim prostorima turistički se valorizirati, izraziti ne znam kako da se izrazim, onda će isto tako morati raditi raditi i ponašati se kao što su se te kuće gradile tamo 60-tih ili 70-tih godina. Jedna Rivijera ima 15 ili 20 hotela ima cirka toliko kampova, spomenutih 1400 i nešto apartmana i to će se otprilike ponoviti, situacija koja je bila u Hrvatskom turizmu do danas ogleda se u tome da ate postojeće kuće kada je riječ u Istri sagradile su svega dva nova hotela, jedan u Umagu jedan u Rovinju. Znači u Rapcu niti jedan, u Medulinu niti jedan, u Puli niti jedan, u VRsaru niti jedan, u Poreču niti jedan, u Novigradu niti jedan u Umagu jedan. Pustimo sada Hypo banka što je ona financirala, ona kakva god da je barem je nešto i napravila, ovi nisu ništa odradili. Za kraj da ne bih dužio više o tome ja doista molim da se nekim autoritetom, normalno država će reći nemamo ništa mi s DORH-om, preko DORH-a mogu za ovom mogu za ovom saborskom govornicom reći zaustaviti postupci jer tu se sprema jedna otimačina u kojoj će se državno dati privatnom. privatnom. Nije to dobro, nije obećavajuće i mislim da će biti šteta po zemlju u cjelini, a ne samo za općinu VRsar odnosno tamo Funtanu odnosno gdje ta tvrtka posjeduje. Činjenica je da te tvrtke plaćaju prema državnim tim procjenama tri kune po kvadratnom metru u godinu dana, tamo gdje je grad negdje oko 20 kuna, jasno ne plaćaju ništa zato jer im ne plaćaju već se sude. Ali mislim da se ovom praksom netko treba naprosto, tu praksu treba prerezati jer u konačnici lokalna samouprava ili država gubi ono što je oduvijek bilo njeno. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I na kraju u ime Kluba HNS HSU-a uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege. Prilikom rasprave u prvom čitanju vezano za ovaj prijedlog zakona Klub Hrvatske narodne stranke Hrvatske stranke umirovljenika podržao je prvo čitanje nadajući se da ćemo u drugom čitanju dobit uvažavajući sve primjedbe koje su bile iznesene, ponavljam sve primjedbe koje su da će uključit u konačni prijedlog zakona i da ćemo u drugom čitanju dobiti prijedlog zakona koji je održiv, zakona koji je efikasan. Jer kada govorimo o kada govorimo o ovoj tematici onda isključivo, ponavljam, zakon koji je održiv i koji je efikasan može taj sustav razriješiti. Činjenica je i to je za pohvaliti da je u odnosu na prvo čitanje čitav niz primjedbi uključen uz ovaj prijedlog zakona. Međutim, to ne znači i po mišljenju nas iz Kluba Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika ne ne znači da smo dobili zakon koji je efikasan i zakon koji je brz posebno uzimajući u obzir i rokove koji su navedeni u ovom prijedlogu zakona. Činjenica kao što je to rekla i kolegica Holy da se s ovim zakonom uvodi točkasti urbanizam, činjenica da se praktički u istu poziciju dovode nezakonite izgrađene nezakonite izgrađene građevine na prostorima koji je urbaniziran, kao i na prostoru koji nije urbaniziran. I koje su tu posljedice samo s tog aspekta? Koje su tu posljedice za jedinice lokalne samouprave? Moj načelnik u mojoj Bednji u slučaju ako se legalizira, a po ovom zakonu postoji mogućnost da se legalizira nezakonito izrađena građevina u prostoru koji je neurbaniziran ima zakonsku obvezu osigurati osnovnu komunalnu infrastrukturu. On ima tu zakonsku obvezu. Kao što smo i u raspravi kroz prvo čitanje naglasili taj problem, naglašavamo ga i danas i smatramo da u tom segmentu nisu ponuđena dovoljna i kvalitetna rješenja i da te prostore treba i da je te prostore nužno razgraničiti s tim više što s ovim zakonskim prijedlogom koja je pozicija jedinica lokalne samouprave. Praktički, čitav je teret na njima, od evidencije koje moraju u relativno vrlo kratkom vremenu i pitanje i upitno je da li postoje kapaciteti. Realno u svim jedinicama lokalne uprave, u vrlo kratkom vremenu moraju napraviti registar, u vrlo kratkom vremenu moraju ići u izmjenu prostornih planova, jeste da je to po pojednostavljenoj proceduri to je točno. Međutim, da li je to realno izvedivo s obzirom da ovaj zakon ističe 31. prosinca 2012. godine. Mi baratamo i kroz rasprave se stalno provlači jedan podatak od 150 tisuća bespravno izgrađenih objekata. Međutim, da li mi imamo 150 tisuća bespravno sagrađenih objekata? Ja znam da je to drugi zakon.

**Koračević, Zlatko (HNS)** Vratit ću se ja na tu temu jer kolegice i kolege, te teme su povezane. Te teme su potpuno povezane. Te teme su potpuno povezane, prema tome, nema nikakvih razloga da se uznemiravamo oko toga i to je dobro. I to je sasvim sigurno dobro, jer s pozicije upravo ove teme o kojoj govorim, a to je legalizacija bespravno izgrađenih objekata. Upravo s te pozicije, koja je pozicija jedinica lokalne samouprave? Da li je uopće tu otvoren prostor? I da li je to uopće izvedivo?

Očito da sam pogriješio čitajući listu, pa u ovom segmentu ću sada prestati, a nastavit ću u onom drugom, sasvim sigurno. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Luka Denona, izvolite. Dakle, ja se nadam da ja neću promašiti ovu raspravu o ovom zakonu. Ako sam dobro pročitao i čuo, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji je pred nama drugi put. I prvi i drugi put je došao pred nas sa jednom osnovnom tezom zbog čega idemo u ove izmjene i dopune ovoga zakona, a ta je da bi se kroz ove izmjene i dopune omogućilo investitoru da jednostavnije, brže i kvalitetnije dođe do svih mogućih papira kako bi na taj način izgradnjom ili stavljanjem u funkciju određenih područja doprinio tome da se na taj način i gospodarski razvitak u Republici Hrvatskoj krene jednim drugačijim putem, bržim putem. tendencija zakona je bila da se pojednostavi procedura oko ishodovanja papira da bi se na taj način moglo doći do bržeg gospodarskog oporavka u RH na da se u svakom slučaju proba i pokuša pogodovati investitoru. E sada ako je to bio razlog zbog čega smo išli u ove izmjene i dopune ovoga zakona, recite mi onda što je to smetalo do sada da nismo dobivali investitore koji su eto jurgali i bili su ljudi na našu birokraciju da smo spori i da previše papira imamo da bi oni mogli ostvariti svoje gospodarske projekte kojima bi doprinijeli u gospodarskom razvitku RH. Prijašnji zakon u svakom slučaju nije tako jako kočio dobrog investitora koji bi na taj način mogao dovesti do gospodarskog oporavka u RH. Ja možda krivo razumijem što je to gospodarski oporavak, pretpostavljam da su to investicije koje će otvoriti nova radna mjesta, investicije koje će koje će voditi računa da zapošljavaju nove ljude, investicije koje će biti skraćeno rečeno pogoni, tvornice. Na taj način se po meni ostvaruje i gospodarski oporavak. Ali recite mi koliko u RH imamo gospodarskih velikih zona, koliko imamo gospodarskih malih zona, u županijama, u jedinicama lokalne samouprave? Ne vjerujem da ima ijedna iole ozbiljnija jedinca lokalne samouprave koja nema svoju jednu ili više malih ili srednjih ili velikih gospodarskih zona u kojima je pretpostavka da bi se trebalo svi ti investitori koji su dobronamjerni bi mogli tamo nešto napraviti i raditi. Ali ovdje mi se čini da je preobilna izmjena svih članaka koliko ih ovdje ima, tako da bi se trebalo više baviti time da smo trebali jedan novi zakon napraviti. I koliko god se mi trudili govoriti da se na ovaj način nije ona Strategija prostornog planiranja u RH okrnjila na ovaj način ovakvim izmjenama i dopunama, čini mi se da to ipak jest slučaj. I unatoč poboljšanjima koja smo dobili u ovom drugim čitanju ostaje koliko god se gospodine ministre vi trudili nama reći da to etažiranje nije neko veliko zlo za RH, ostaje jedan dojam da je uz taj gospodarski oporavak, uz to pogodovanje investitoru nekako smo se koncentrirali svi na to etažiranje. Očito je da na taj način koliko god se vi trudili postoji mogućnost da se to negdje na kraju priče opet izjalovi i da dođe do onoga o čemu smo moje kolege govorili, a to je da će doći do prodaje takvih etažiranih apartmana i da će doći do jedne besprizorne ja bih tako rekao ponovne pljačke pa pogotovo što se to odnosi i na ono što je priobalje i ono što je napravljeno uz more. Na taj način se stavljaju u nepovoljan način i investitori koji su uložili u hotele u hotele gdje se povrat investicije računa negdje oko 20 ako ne i više godina, a ovi će na jedan i brži način doći do svog povrata ali naravno i do zarade. Isto tako i dalje je ostaje uz 58. članak, da se povećava dio građevne čestice sa 20 na 50 kojega su RH te jedinice lokalne samouprave dužne prodati vlasniku preostalog dijela te čestice u svrhu omogućavanja njezina formiranja i građenja na istoj. Dakle, još jedna mogućnost za koju smo rekli nemojte to stavljati u zakon jer to također implicira da može doći do zloupotrebe na jedan drugačiji način. E sada u ovom zakonu su i neka pitanja koja se uređuju zakonom, taksativno ste naveli, ja ću se ministre ispričati jer ja nisam baš neki veliki stručnjak ali tu negdje pri kraju na str. 33 kaže ovako, ovako, izmjenama i dopunama naravno ovog zakona "stvaraju se pretpostavke za propisivanje većeg broja građevina i radova koje se mogu graditi odnosno izvoditi bez lokacijske dozvole i ili akta za građenje uz povećanje sigurnosti i zakonitosti tih građevina". Kako se sada to može ovim zakonom uređivati da se stvaraju pretpostavke, da se nešto ide graditi bez građevinske dozvole ili akta za građenje, a da će to na kraju krajeva povećati sigurnost i zakonitost tih građevina. Malo iza ove točke dnevnog reda imat ćemo jednu drugu koja govori o nezakonitoj gradnji, a na ovaj način čini mi se da ako taj zakon tako uređuje, mi implicite kažemo da ćemo na neki način podržavati i bespravnu gradnju, ako sam ja dobro pročitao, a tako piše. Dobro, nisam dobro pročitao vjerojatno. Dakle, unatoč vašim upozorenjima ili mišljenju da etažiranje i da do ovih povećanja sa 20 na 50% obavezne prodaje državnog ili lokalnog zemljišta da će to da će to učiniti da dođe do gospodarskog oporavka. Ja mislim da to neće biti tako, da je ipak i stručna javnost, a i mi svi nekako smo uvjereni da vodi ka nečemu drugomu, a to je da se pogoduje pojedincima i nekima koji čekaju da se taj zakon donese da bi od toga imali veliku, veliku korist. Pa evo predlažem da ne žurimo sa donošenjem toga zakona i da probamo vidjeti da li se u trećem čitanju sa većim učešćem i javnosti ali i većim učešćem i struke i drugih organizacija može učiniti da on makar skine sumnju sa ovog zakona, da će pogodovati na jedan drugačiji način investitorima koji se žele obogatiti samo na brzinu, a ne povećati taj gospodarski razvitak na način kako je to zakonom zamišljeno. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovani kolega Denona postoji još jedan vrlo važan razlog zbog kojeg bi bilo mudro da se donese novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, a taj je što su zakoni RH prvenstveno namijenjeni građanima i građankama RH. Pa da li možete zamisliti kako se ti građani i građanke snalaze u zakonima koji se u ovakvom obimu mijenjaju, zakonom o izmjenama i dopunama zakona od 120 članaka, odnosno skoro 120 članaka. A s obzirom da znamo da se u Hrvatskoj vrlo rijetko objavljuju pročišćeni tekstovi zakona ja mislim da bi bilo vrlo kvalitetno rješenje kada bi se donio novi zakon u kojem bi se puno lakše snalazili na kraju krajeva i investitori i građani koji žele investirati u neku gradnju. I zbog toga još jednom izražavam nerazumijevanje zbog toga što se predlagatelj nije odlučio na potpuno novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. Pa naravno, da, kolegice, trebalo bi to ipak malo ovu šumu izmjena pojednostaviti da bude preciznija i naravno da bude jasnija. Prostorno planiranje kao način življenja u Republici Hrvatskoj kojega bi trebali imati, koji treba imati i nekakvu strategiju tog prostornog planiranja koja se ne može i ne bi smjela mijenjati iz četiri godine u četiri godine. tu bi se svi zajedno trebali dogovoriti što sa jednom malom zemljom koja raspolaže sa takvim resursima zbog kojih nam i drugi dolaze ovdje, treba učiniti na jedan dugoročniji vremenski period, ne samo zbog nas nego i zbog naše djece, zbog naših unuka. Jer kada pogriješimo u tom prostornom planiranju to nismo učinili samo za četiri godine, to smo učinili za puno, puno duži period vremena jer tako uništen prostor se teško teško može vratiti u ono prvobitno stanje da bi bio atraktivan i da bi na neki način Hrvatska onda ostala ovakva kakva jest, lijepa i tako naša. Na redu je uvaženi zastupnik Jerko Rošin, izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Još jednom hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Evo ja sam se javio u ime saborske manjine razgovarat o ovom, saborske manjine utoliko što smo svega nas dvoje ovdje ljudi koji se s ovom problematikom bave profesionalno, u svom svakodnevnom životu, o znanju i zanimanju. U tom smislu smo manjina ali manjina koju ovaj zakon itekako dotiče, ne samo na razini društvenog događanja nego na razini obavljanja svoje vrste profesije. Međutim, u ovom Saboru se vrlo često stvari raspravljaju na način, kako bi u Srbiji rekli svode se na mnoga opšta mesta, odnosno razgovaraju se gotovo o različitim temama, a na isti način se rasprave svode pa onda se pobjegne od one biti zašto je to tako. Jedna od ključnih primjedbi na ovaj zakon, uz jednu ključnu konstataciju pozitivnu, da se od prvog čitanja na drugo čitanje ipak stvari uznapredovale u smislu primjedbe koje su postavljene itd. Jedna od općih primjedbi koja je bila je zašto se nije donio novi zakon nego se radi izmjena i dopuna zakona. Ja sam isto tako mišljenja kao i kolegica Dropulić, čestitam na vašem mišljenju jer se poklapa s mojim, da je bolje bio izmjena zakona nego novi zakon. Novi zakon bi donio više pitanja zašto se u ovom trenutku novi zakon donosi, a osim toga u ovome zakonu nema puno izmjena nego ima izmjena koje se ponašaju po domino efektu i jedan članak je za sobom povukao mnoge druge članke da se drugačije, ne samo iskazom nego jednostavno usklađenjem stvari dovedu u red. Dakle, tu nema toliko ključnih promjena zakona da bi bio zapravo, da bi se iz ovoga iščitao jedan novi duh zakona nego samo jedna drugačija primjena postojećeg zakona. Tako sam ga ja iščitao. Ali onda pođimo od činjenice zašto se uopće zakoni donese, zašto se donose izmjene zakona. Dakle postoji neki motiv, postoji neki cilj koji je bio. Kod ovoga zakona prvo što iščitavam kao potrebu i smisao zašto je donesen, naravno nismo se savjetovali, nisam ja dao savjet da se mijenja zakon nego je to iskrslo kao potreba zato što se pokušava gospodarstvo Hrvatske što više izvući iz jedne letargije, iz jedne uspavanosti i pokušat naći motive kako bi se pokrenulo. Nesporno je uza sve razgovore o mogućoj koruptivnosti, o mogućem svemu ostalom što postoji da je građevinarstvo jedan kotač, pokretač jednog ekonomskog razvoja i u vrijeme rata sam se veselio činjenici da kad završi rat da ću ja biti prvi koji će doći do posla kad sve počima od projekata pa ide naprijed. Dosta sam se toga prevario, to tako nije krenulo, a i sad smo upali da je taj kotač se malo zaustavio i ugovore koje imam potpisane mogao bi biti miran 4, 5 godina. Jednostavno se ne događaju jer je sve to skupa stalo. Ali da se razumimo, ugovore koje imam nisu pitanje apartmana nego je pitanje i hotela i tvornica, infrastrukturnih objekata i crkava ili crkve, jedne. Dakle različita je struktura kojom se inače bavim tim poslovima. Jedna stvar je u poimanju bilo kojeg novog prijedloga vrlo teška i loša kad se osjeća, kad nam zapravo svugdje smrdi, kad svugdje gdje se god okrenemo nosom svugdje nam smrdi, naravno zato što smo negdje naišli na to da smrdi, sa razlogom je smrdilo, ali ako vam svugdje smrdi onda zapravo nećete osjetit gdje tamo stvarno smrdi, onda počneš govorit da smrdi i tamo gdje objektivno ne smrdi ništa gdje je sve sasvim čisto i u redu. Dakle, ako bih rekao da smo počeli izmjene ovog zakona sa ciljem da se pokrene taj jedan zamašnjak poduzetništva u građevinarstvu, a sa …/Loša snimka, ne čuje se./… u građevinarstvu i sve ono zbog čega se nešto gradi, dakle svih tih proizvodnih pogona, a ne stanovanja iako vidimo da nam je stanova još uvijek puno, puno fali, a da ih već ionako imamo previše. Onda bi ipak s obzirom na svoju …/Loša snimka, ne u odnosu na profesiju, na zvanje i zanimanje uhvatio bi se komentara onoga konkretnog što u zakonu piše ocjenjujući generalno da su ove izmjene i dopune zakona dobrodošle u odnosu na ono ne čuje se./… u društvu, u gospodarstvu, u profesiji mojoj bilo potrebno. Zato bih u prvom redu naglasio sve one izmjene koje su se dogodile u pogledu pojednostavljenja procesa i procedura dolazak do dozvola što istodobno možda ukazuje na činjenicu da je dijelom prije toga puno bilo birokratizirano, tražilo se puno suglasnosti, a možda i zato što to što je zakonom bilo predviđeno nije bilo birokratizirano i traženo puno suglasnosti jer bi i tako to bilo dobro, ali je praksa pokazala da smo da smo mi previše otporni na ono i da kočimo proizvodnju premda to zakon od nas ne traži. No, smanjenje određenih

Ja vam mogu kazati sada taksativno neke stvari koje mislim da su vrijedne pozornosti. .../Loša vrijedne pozornosti. .../Loša snimka, ne čuje se./... odnosi se na članak 78. Zakona novi stavak tri u kojem govori da se može mimo onoga što je prostornim planom predviđeno da se mora na određeni način provedbenom dokumentacijom rješavati. Dakle, provedbenom fazom da se to može dogoditi i odustati ili dodati novo neovisno od onoga što je planom predviđeno, pa mi se čini tu jedna određena kolizija da planom više predviđamo određenu provedbenu proceduru, a da se nje ne moramo pridržavati ili da je možemo dopuniti sa nečim drugim. To mi je malo upitno u odnosu na U svakom slučaju se slažem da je definicija provedbeni dokument prostornog uređenja prikladnija jer se njom definiraju različiti oblici detaljnije detaljnije procedure. Dakle, ne mora se govoriti i detaljni plan i urbanistički plan uređenja, nego provedbeni dokument jer možda će se pojaviti i neki drugi pa se ne treba mijenjati kao što smo nekad imali urbanističke projekte u mjerilu 1:500 u kojemu smo neke stvari definirali već kao jedna mješavina arhitekture i urbanizma. Rekao sam već da je ono skraćenje dana koje se daje nekome da o tome vjaštači, odlučuje bolje da je skraćeno. Čini mi se da je isto tako u dobar prijedlog izmjene valjanosti trajanja lokacijske dozvole, odnosno do kad ona traje odnosno kad nastupi sljedeća faza da prestane taj rok koji teče. Onda u članku 55. se reguliraju izmjene namjene postojećih objekata koje su ovim novim izmjenama u odnosu na članak 118. dakle člankom 55. u odnosu na članak 118. sa stavkom od a) do d) itekako detaljnije i bolje obrađene. Isto tako je detaljnije obrađeno jer je praksa do toga dovela bolje u članku 56. u odnosu na članak 122. osnovnog zakona uređenje građevinskog zemljišta pri čemu se i investitorima daje puno veća sloboda, odnosno daje se pravo ugovaranja između jedinica lokalne samouprave i konkretnih investitora detaljnije uređenje jer tako se njima stavlja na raspolaganje da ubrzaju sami sebi probleme. U članku 58. u odnosu na članak 128. prethodnog zakona piše, ozakonjenje nezakonitih zgrada čini mi se to je upitno dok taj drugi zakon na koji se poziva ovaj Zakon još nije usvojen usvojen barem u ovom trenutku. Ali je valjda predlagač išao s uvjerenjem kako će i drugi zakon proći, pa onda automatski u paketu idu skupa inače po redoslijedu razgovora bio potreban onaj prije pa onda tek ovaj. Jer šta hipotetično ako se ne donese. Čini mi se da je isto tako dobro u članku 61. u odnosu na 179. osnovnog zakona govori o projektantskom nadzoru da projektant mora prihvatiti obavezu projektantskog nadzora ako investitor to od njega zatraži. Mislim da je to obaveza koja je dobro došla, koja je bila potrebna da se kaže. I u članku 66. odnosno članak 190. vam u materijalima nedostaje obrazloženje zbog čega je to tako napravljeno. .../Upadica U svakom slučaju izgleda da je od prvog do drugog čitanja došlo do bitno kvalitetnijih određenih rješenja i da ovaj Zakon u tom smislu, a još sam mislio neke članke, ali dodat ću ja to kao svoj amandman na članak 11. i na članak 18. ću dodati amandmanom svoje prijedloge i izmjene. Hvala lijepa. Još crveno gori. uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. što reći nakon ovih riječi koje smo čuli od klubova i od struke kao što je kolega Jerko. Ja bih samo želio kazati da o o znakovitosti pojednostavljenja i ubrzanja procesa dokumentacije i o, dakle tome koliko će to potaknuti investicije smo govorili dostatno i prošlog puta. Međutim, to je svakako ono što je i najznakovitije. Stoga bih samo još htio kazati jedno, a to je da je znakovito istaknuti da su promjene provedene u suradnji sa strukom, sa strukovnim udrugama, udrugama građana, zainteresiranim institucijama. Znači, da nije bilo nikakve suradnje sa nekakvim tajkunima ili pogodovanja nekome drugome. Ovdje je suradnja sa strukom provedena. Izgleda kao da smo negdje sjedili na odborima nekim drugim neki kolegice i kolege, pa na odboru su bili predstavnici struke u potpunosti. Ono što bih ja, međutim htio reći vezano je više uz etažiranje turističkih objekata u zonama T1 i T2 jer to je dio o kome se najviše zapravo govori. Što sam tu htio reći? Pa htio sam reći da je i važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji dopušteno bilo etažiranje turističkih građevina namijenjenih isključivo smještaju. Međutim, ovim izmjenama samo će se jasnije i preciznije definirati postupak etažiranja, a to zapravo znači postići da se etažiranjem ne promjeni namjena građevina odnosno one i dalje trebaju ostati u okviru turističke namjene. U tom smislu temeljem ugovora između vlasnika etažiranog dijela i tvrtke koja upravlja naseljem etažirana nekretnina koristila bi se sukladno svojoj namjeni i kada vlasnik u njoj ne bi boravio. Dakle, zapravo mi samo ovdje ovim dopunama zakona ugrađujemo kontrolni mehanizam zaštite namjene, dakle u T1 i T2. I to je bit o kojoj svakako treba voditi računa. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku i jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Mirela Holy, ispravak netočnog navoda. Izvoli. Poštovani kolega Matković, rađe bi vam replicirala. Međutim, moram ispraviti vaš netočan navod zbog toga što nije točno da je ovaj prijedlog zakona i u drugom čitanju podržan od struke. To jednostavno nije točno. Ne samo da su udruge poput "Zelene akcije" koje su prvenstveno orijentirane prema zaštiti okoliša i zaštiti prostora bile protiv ovog prijedloga zakona nego su to i bila Komora arhitekata Komora arhitekata je protiv ovog prijedloga zakona i Udruženje hrvatskih arhitekata, a i neke lokalne organizacije poput Društva arhitekata Dubrovnika,a i pojedinačnih arhitekata koji su nam se javljali. Također bih podsjetila da javna rasprava nije provedena kvalitetno, da vrijeme nije bilo dostatno, a da i vrijeme koje je provedeno između dva čitanja je bilo vrlo kratko i u potpunosti nezadovoljavajuće. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Matković upravo temeljna primjedba na ovaj prijedlog zakona jeste nedovoljna uključenost ili potpuna ignorancija određenih struka koje su vrlo bitne za područje koje pokriva ovaj zakon. Prije svega, riječ je o strojarima i elektrotehničarima koji su putem svojih Komora inženjera strojarstva i inženjera elektrotehnike tražili od ministarstva da ih se uključi u pripremu, da im se dostave zakoni. Dostavili su im određen primjedbe,ali nisu pozvani na daljnje sastanke nego su upućeni da dostave primjedbe do sjednice Sabora koja se sada održava. na taj sastanak su pozivani samo arhitekti, građevinci, geodeti kao da oni jedini sudjeluju u svemu tome. Naprosto ovdje je bila ignorirana struka koja je ne znam preko tisuću inženjera strojarstva koji se bave poslovima projektiranja, preko tisuću inženjera elektrotehnike koji se bave koji se bave poslovima projektiranja. Dakle, ne možete reći da je bila struka u cijelosti. Ja govorim o vrlo ozbiljnoj i kvalitetnoj struci koja je udružena u hrvatske komore. Dakle, ne samo o udrugama. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Pa kolega Heffer da ste član Odbora za prostorno uređenje i urbanizam i da ste nazočili obima raspravama koje su bile na odborima onda bih ja rekao bili ste i rekao bih vam da ste u pravu. Međutim, ja sam bio na oba i znam zasigurno jedno, a to je da dakle dopune provedene u suradnji sa strukovnim udrugama. Hoćete da vam ih nabrojim? Udruženje hrvatskih urbanista, bili su i sjedili su tamo, hrvatskih arhitekata, Komora inženjera građevinarstva, Komorom arhitekata i da ne nabrajam sad sve ostale koji su tamo bili. Bili su tamo i zeleni, dakle "Zelena akcija", bili su i u drugom čitanju. Prema tome, to je provedeno u suradnji s njima. To hoće li oni podržati nešto, oni ne mogu na odboru glasovati. Ja sam govorio o odboru, slušajte kad govorim definitivno sam u pravu. Kolegice Holy vi ste bili tamo, kao da ne sjedimo vi i ja na istom mjestu. Bili ste, skupa smo bili na odboru. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Dubravka Šuica, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Kratko bih se željela referirati na ovo drugo čitanje zakona ne ulazeći u ove finese obzirom da ni ne dolazim iz struke, ali imam nešto malo iskustva sa poslom oko prostornog planiranja i gradnje. U svakom slučaju strategija se ne mijenja koliko mogu primijetiti niti u prvom niti u drugom čitanju i nema bojazni od promjene strategije, razvoja prostornog uređenja RH. Ono što je za pozdraviti, moram ponovno naglasiti, je decentralizacija. Znači, to smo prošli put govorili, ovaj put je utvrđeno da je županijskim zavodima i županima date su dodatne ovlasti kad se radi o zaštiti obalnog pojasa. Mislim da je to jedan dobar iskorak. Zatim, isto tako je vrlo bitno da se smanjuje broj malih planova i kako ih sada nazivamo provedbenih dokumenata prostornog uređenja. Znači, broj planova UPU-a i DPU-a. Jer dosad je zaista bio preveliki taj broj i on je bitno kočio razvoj, a sve na tragu Vladinog programa gospodarskog oporavka. Stalno hoćemo investicije, stalno hoćemo ubrzati postupke, a kad dođe do toga onda to zovemo pogodovanjem. Ja bih voljela kad bismo jedan put mogli termin pogodovanje definirati. Što znači pogodovati ovdje? Nisam čula argumente koji su rekli da ovo etažiranje ide u smislu pogodovanja investitorima. Žudimo za investicijama, a kad do toga dođe, kad hoćemo malo liberalizirati kako bismo privukli investicije onda to nazivamo pogodovanjem. Mislim da to nije u redu. Ne bih ulazila u detalje. Vrlo je bitno da će se u ovim naseljima gdje dođe do etažiranja odrediti upravljanje objektom i da se na taj način zaštiti cijelo to područje. Ono što bih željela kratko pohvaliti to je tehnika kako je ovaj zakon napisan. Jedan od rijetkih puta kad sam primijetila da između prvog i drugog čitanja na svaki prijedlog zastupnika imenom i prezimenom je odgovoreno kao da smo već u prvom čitanju imali pravo dati amandman. Ja zaista pohvaljujem način kako je izrađen ovaj zakon i ovo bi se recimo mogla zvati transparentnost. u tom smislu zahvaljujem, neću duljiti jer smo, prošli put sam imala jednu malu dilemu pa da ne bi sada ispalo da sad hvalim, a prošli put sam imala dilemu oko županijskih zavoda misleći da su možda u sukobu interesa, ali shvatila sam kad sam malo to sve prostudirala da su županijski zavodi itekako potrebni, da su osnovani i da im je to jedan od osnovnih poslova zapravo i da na tome žive i da vjerujem neće biti sukoba interesa što me je prošli put morilo nakon što sam obavila konzultacije tako da sam stajalište u međuvremenu promijenila. U svakom slučaju pozdravljam zakon i pozdravljam i nadam se da će njegova implementacija omogućiti da se Hrvatska država i svi naši krajevi drže razvijeni. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Daniel Srb je ministre, gospođe i gospodo zastupnici. Značaj ovog zakona je iznimno velik prije svega zbog toga što on snažno utječe na investicijsku klimu, poticanje ulaganja, naravno i na konkurentnost hrvatskog gospodarstva. konkurentnost hrvatskog gospodarstva je upravo prošle godine doživjela još jedan pad na ljestvici globalne konkurentnosti i to upravo zahvaljujući državnim institucijama. upravo onim institucijama koje provode ove propise koje mi sada donosimo iz područja prostornog uređenja i graditeljstva. Mislim da je nama potreban jedan potpuno drugačiji postupak izdavanja dozvola koji treba biti jasan, kratak. Dakle, jedan potpuno novi model upravljanja cijelim sustavom. Ovakav model svaki put tražeći određena poboljšanja zapravo se komplicira. Svaki put kada govorimo o tome da treba pojednostavit proces izdavanja građevinskih dozvola i različitih drugih dokumenata vezanih uz graditeljstvo, uvijek se zapravo cijeli postupak zakomplicira povećanjem različitih potrebnih dokumenata, suglasnosti, uvjerenja, dozvola itd. umjesto da se cijeli sustav pojednostavi. Na ovaj konkretan zakon velike primjedbe imali su i brojni predstavnici stručnih udruženja. Kolega Hefer je već rekao dvije komore – Hrvatsku komoru inžinjera strojarstva i Hrvatsku komoru inžinjera elektrotehnike koji su bili ignorirani prilikom pripreme ovoga zakona. Pa kada su tražili da ih se u to uključi uključi dostavljen im je materijal, oni su dostavili isto tako vrlo opsežne primjedbe na sam prijedlog zakona da bi ih se na kraju ponovno ignoriralo i ne bi ih se zvalo uopće na sastanke na kojima se raspravljalo o pripremi upravo ovoga prijedloga zakona. Smatram da je tisuću sto inžinjera strojarstva i tisuću 400 inžinjera elektrotehnike, ovlaštenih inžinjera članova komore jedan respektabilan broj stručnjaka koji se bave upravo ovom problematikom i da se ne smiju zaobilaziti kada se priprema legislativa iz ovog područja, konkretno njihovog profesionalnog djelovanja. Što se tiče stava Hrvatske komore inžinjera strojarstva, ona smatra da su promjene koje su predviđene ovim zakonom u biti kozmetičkog karaktera bez ulaska u samu bit problema. A to je usklađenost primjene i tumačenja zakona i propisa po sudionicima u procesu gradnje, a posebno od ureda državne uprave na različitim gradskim i županijskim razinama i to zbog toga što se različito tumače isti propisi. Drugo, propisi koje definiraju dva ministarstva, dakle i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva koji isto tako ima u svojoj nadležnosti određene propise donose se koji međusobno nisu usklađeni. I to predstavlja određenu problematiku i cijelom ovom segmentu. Isto tako, izostaje provedbe energetske učinkovitosti u gradnji objekata. Dakle, ona se ne primjenjuje u dovoljnoj mjeri. Rokovi i naknade za izdavanje mišljenja projektanata o usklađenosti projekta također treba bolje definirati. Nadalje, postoje vrlo ozbiljni problemi vezani uz poštivanje Pravilnika o cijenama usluga komora. Pri tome, naravno, samo članovi komore dužni su pridržavati se obveznih cjenika usluga, a da pri tome tvrtke kojima su ovlaštene osobe ljudi koji nisu članovi komora zapravo to ne moraju što dovodi do nereda među cijenama projektantskih usluga. Isto tako je to pitanje provođenja projektantskog nadzora i uvođenje kaznenih odredbi vezanih upravo za ovo područje projektantskog nadzora. Dakle, želio bi zaključiti s time, da iako sam duboko svjestan toga da pisanje svakog novog zakona zapravo multiplicira moguće probleme, da je jednostavnije poboljšavati postojeću dokumentaciju. Ali, cijeli proces izdavanja potrebnih dozvola u ovom području treba radikalno promijeniti, pojednostaviti ukoliko želimo napraviti određene iskorake u poboljšanju investicijske klime. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I na kraju u pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Goran Heffer. Izvolite. To je jako dobro. U ime Kluba HNS-a HSU-a 5 minuta završno uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Ali pravu temu, jel? Dobro. koristim ovu poslovničku mogućnost da u ime Kluba vezano za ovaj zakon o kojem raspravljamo. Moja isprika u krivom čitanju redoslijeda točaka dnevnoga reda za današnju raspravu. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika u raspravi nakon prvog čitanja vrlo jasno smo se odredili prema tome zakonu i značaj toga zakona. Nema potrebe da ponavljamo sve one elemente koji su rečeni, ali ima potrebe da se zahvalim predlagaču da je uključio natrag ponovo županijske zavode u izradu dokumentacije. Jer sasvim sigurno županijski zavodi, pogotovo oni zavodi u županijama koji odgovorno rade svoj posao, a gotovo sigurno upravo na tim prostorima i ima najmanje najmanje nelegalnih objekata, upravo na tim prostorima je sačuvani prostor zahvaljujući tim ljudi koji su kroz vrijeme i odgajali kadrove i poštivali struku i poštivali što je vrlo važno i u to vrijeme i u tim trenucima i zakonske obveze. Dobro je da se otvorila mogućnost za obnovljive izvore energije koji su u prvom čitanju bili ograničeni, a posebno mislim na … /Govornik se ne razumije/. Sigurno da je vrlo važno i da je nužna mjera etažiranja u svakom slučaju uz kontrolni mehanizam koji je nužan, na čitavom nizu primjera iz prakse, a koji završe ili će završiti na Uskočkim i ostalim sudovima, govore da je nužna. Sigurno da i ovim prijedlogom zakona nije moguće čitav sustav maksimalno zaštititi. Ali ponavljam, ovim zakonskim odredbama je taj prostor u ovom zakonu otvoren, ali gotovo sigurno da i to nije dovoljno, a da se u prostoru taj dio ili taj segment ne upotrebljava. Gotovo sigurno i svi smo suglasni da je prostor naš najvredniji resurs, da je vrlo važna materija za budući razvoj Republike Hrvatske. I mislim da nam je to i generacijska obveza da u naslijeđe ostavimo taj prostor koji će omogućavati ukupni razvoj na održiv i kvalitetan način. Smatramo mi u Klubu Hrvatske narodne stranke Hrvatske stranke umirovljenika smatramo da upravo zbog važnosti ovoga resursa, zbog važnosti ove materije, zbog važnosti i primjedbi kompletne zainteresirane javnosti, a posebno stručne bez obzira koliko želimo vjerovati ili želimo ukazati na to da podrže ovaj prijedlog zakona što nije točno, pridružujemo se našim kolegama u Klubu SDP-a, a to je da

ovaj Prijedlog zakona to zahtijeva da konsenzusom usvojimo jedan Zakon koji će otvoriti mogućnost jednakih šansi svima i zloupotrijebiti sve ono što se godinama na ovim prostorima dešavalo. na ovim prostorima dešavalo. Pa u tom smislu Klub Hrvatske stranke umirovljenika i Hrvatske narodne stranke podržava uključivanje dijela primjedbi u ovo treće čitanje ali zbog odgovornosti predlažemo i podržat ćemo ovaj Zakon ako predlagač prihvati treće čitanje i da konsenzusom donesemo ovako vrijedan i važan zakon. Zahvaljujem. Završno u ime predlagatelja Vlade Republike Hrvatske uvaženi Branko Bačić ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici, zahvaljujem se na raspravi koja je upravo dovršena i htio bih u ime Vlade Republike Hrvatske se osvrnuti na nekoliko primjedaba koje su date u samoj raspravi. Prije svega želim reći da strategija prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj sustav prostornog uređenja i graditeljstva kojega je postojeći Zakon iz 2007. godine osmislio i uredio je odličan, i nema potrebe za izradu novoga Zakona već da se u okviru postojećeg zakona a na tragu onoga što je već bilo u velikom dijelu u ovoj raspravi istaknuti ubrzaju pojedine procedure koje se odnose s jedne strane na izradu prostornih dokumenata i s druge strane na izradu i odnosno bolje rečeno izdavanja lokacijskih dozvola i akata za građenje. Kako se to u velikoj mjeri odnosi na definiranje rokova i postupanje onda je izmjena sama za sobom povlačila izmjenu izmjenu vrlo velikog broja članaka kojima se sustavno mijenja puno ali je činjenica da pojedina promjena za sobom automatski povlači izmjene pojedinih članaka i s time doista jest značajan broj članaka u izmjeni ali u smislu duha samoga zakona, u smislu cjelokupnog sustava prostornog uređenja nije se promijenilo puno, odnosno vrlo malo, a to što je vrlo malo promijenjeno ne zahtjeva donošenje novoga zakona. Što se tiče stručne javnosti koja je sudjelovala manje ili više u ovom zakonu ja ću reći da ovaj Zakon, odnosno izmjene i dopune ovog zakona se pripremaju nekoliko mjeseci i od prvoga dana, prve rasprave, u zakonu u donošenje izmjena i dopuna ovoga Zakona su bile uključene sve sve strukovne komore dakle komora i ovlaštenih inženjera arhitekture, građevine geodezije, kasnije smo uključili Komoru ovlaštenih inženjera strojarstva i elektrotehnike, i da smo u najvećoj mjeri prihvatili njihove sugestije ali dozvolite da kažem da nismo prihvatili sve. Ja mogu razumjeti nezadovoljstvo pojedine komore, međutim, moram reći da na kraju kada je definiran konačni prijedlog zakona, da smo dobili gotovo 100% podršku i Komore ovlaštenih inženjera arhitekture i građevine i udruge Hrvatskih urbanista. Osim toga čitavo to vrijeme smo ne samo s njima surađivali nego su u posljednjih dva mjeseca su izmjene i dopune ovoga Zakona bile dostupne na web-stranicama našeg ministarstva i preko tih stranica smo kontaktirali sa vrlo velikim brojem ne samo ovlaštenih komora nego i vrlo velikim brojem udruga. Prema tome, ovakav tekst i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona podržavan u velikoj mjeri i od strane ovlaštenih inženjera i arhitekture, građevine, geodezije pa i drugih strukovnih organizacija.

mu ja rada, vjerojatno će on to i čuti rekao da prema sadašnjem zakonskoj regulativi u Republici Hrvatskoj, provodi se etažiranje smještajnih jedinica u Republici Hrvatskoj i pri tome bez ikakve ograde pa se onda usudim reći da nismo izmijenili zakon sa dodatnim ograničenjima, kočnicama prilikom tog etažiranja da je moguće sve one objekte koje je on pobrojio da se nalaze u Istri, a nisu samo u Istri, je takvih smještajnih jedinica duž cijele obale moguće sada i etažirati. Naime, to se etažiranje koje provode upravni odjeli za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, i gradnje, ja sam se malo potrudio za ovu raspravu pa sam donio određene potvrde koje izdaju nadležna tijela u kojima oni već sada omogućuju etažiranje i mimo i mimo postojećeg zakona i mimo ovih izmjena i dopuna koja su u Saborskoj proceduri. Naime, prilikom etažiranja smještajnih jedinica upravni odjeli nadležnih županija odnosno gradova svoj postupak temelje i to jasno u samom dispozitivu rješenja koja ga donose obrazlažu obrazlažu da se etažiranje provodi temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, i ne spominjujući uopće zakon o prostornom uređenju i gradnji. Ako postojeći zakon prijeći a kažem ne prijeći, ili ako ovaj dozvoljava a on dozvoljava ali još uz niz dodatnih ograda ili kočnica koji su u samom zakonu predviđeni, onda do tog etažiranja ne bi bilo moglo se do sada provoditi iz kažem prakse koja je sada u Republici Hrvatskoj provodi se etažiranje na temelju Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Prema tome ne provodi se etažiranje temeljem postojećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji, ono prijeći u dijelu u kojem se odnosi na ugostiteljsko-smještajne jedinice i mi smo sada ovim izmjenama i dopunama Zakona utvrdili i pojasnili proceduru i jasno i glasno rekli kako se i na koji način etažirani objekat, koji se etažira na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sada može koristiti, a može se isključivo koristiti kao objekt smještajne jedinice turističke namjene i to na način da između vlasnika te zone i budućeg vlasnika smještajnog objekta ako se on bude etažirao mora koristiti i onda kada vlasnik te smještajne jedinice ne živi, ne boravi u tom objektu. Prema tome, dijelom je svakako razlog takvom prozivanju predlagača zakona u neznanju svakako, a s druge strane vjerujem da je tu malo zločestoće kada se govori o o tome da ovaj zakon će doprinijeti betoniziranju i daljnje apartmanizacije hrvatske obale i da ne štiti prostor. Ja potpuno odgovorno tvrdim da sadašnji zakon odlično štiti prostor kao najvažniji resurs u RH. To oduvijek govorim. I da ovim zakonom ništa bitno nismo promijenili kada je u pitanju zaštita prostora, a ako već spominjemo etažiranje što je ovih dana često u javnosti se spominje, onda potpuno odgovorno tvrdim da smo ovakvim izmjenama i dopunama zakona učinili određene kočnice, kada je u pitanju etažiranje i s druge strane jasno propisali namjenu takvog etažiranog objekta. A pozivanje protiv etažiranja strukovne udruge arhitekata ili Udruženje urbanista nije točno. Mi imamo i očitovanje Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata i Udruge hrvatskih urbanista kada je u pitanju etažiranje u zonama T1 i T2. Prema tome, i sa ove govornice jasno želim odbiti insinuacije koje govore da se kroz ovaj zakon omogućava ono što je gospodin Kajin rekao daljnja pljačka na hrvatskoj obali i da to je ovaj zakon omogućio. Nije, točno odbijam kao instituciju, neistinu. Ponovit ću da je na temelju sadašnjeg zakona to moguće napraviti, a da ovim zakonom propisujemo uvjete kako se i na koji način može dalje koristiti etažirani objekt. Evo na kraju još samo želim reći da u ime Vlade mi držimo da je prijedlog zakona i konačni prijedlog zakona i rasprava koja je bila u prvom i sada u konačnom prijedlogu zakona dovoljno dobra i da je što se Vlade tiče nema potrebe ići u treće čitanje, pa evo takav amandman Vlada neće prihvatiti. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Damir Kajin. što god mislili svaka zakonska inicijativa ne od danas, nego od jučer pa do vijeka vjekova ići će u korist onih koji imaju, a ne onih koji nemaju. Pa jednako tako i ovaj Zakon o etažiranju kako ga ja zovem ići će i ide u korist onih koji imaju, a ne onih koji nemaju.

Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.